Poštovani poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje, potrebno je da utvrdimo kvorum.Molimo vas da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice.Konstatujem

jedinice.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutan 131 poslanik.Stavljam stavljam na glasanje Predlog zakona o dopuni Zakona o osiguranju depozita, u

Liberalno demokratska partija - Liga socijaldemokrata Vojvodine - SDA Sandžaka.Stavljam na glasanje ovaj

stavljam na glasanje Predlog zakona o dopuni Zakona o Agenciji za osiguranje depozita, u

smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o dopuni Zakona o Agenciji za osiguranje depozita, u

depozita.Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća „Elektroprivrede Srbije“, Beograd (Projekat “Modernizacija

stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (Projekat „Modernizacija sistema za otpepeljivanje TE Nikola Tesla A“),

stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (Projekat „Modernizacija sistema za otpepeljivanje TE Nikola Tesla A“).Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“, Beograd (Regionalni program energetske efikasnosti u prenosnom sistemu), u

kojim se posle člana 4. dodaje novi član 4a podnela je poslanička grupa Socijaldemokratska stranka i Narodni pokret Srbije.Stavljam na glasanje

smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“, Beograd (Regionalni program energetske efikasnosti

Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“, Beograd (Regionalni program energetske efikasnosti u prenosnom na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Demokratska stranka, u

odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, u

član.Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Četvrtu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini. Hvala.